предложение. Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Гласували 120 народни представители: за 117, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието.

Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. Предложението е прието.